som netop er behandlet i udvalget i en pause, der har været. Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at udtale sig.

De, der stemmer hverken for eller imod lovforslaget,

Jeg vil gerne sige tak til udvalget for et godt arbejde i løbet af dagen. Og jeg gør opmærksom på, at der ikke er mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, fredag den 13. marts 2020, kl. 10.00.